Prijedlog zaključka za dopunu odluke o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA – Industrija nafte d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima predlagatelj Klub zastupnika HNS-a Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja, poštovani zastupnik Dragutin Lesar će dodatno obrazložiti Prijedlog. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Najprije ću pokušati objasniti što smo ovim Prijedlogom zaključaka, podnijetim doduše još davno, davno željeli napraviti. Kada je naime Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o prodaji dijela dionica INA-e reagirali smo odmah prema Parlamentu s prijedlogom U 1. točci prijedloga zaključaka Sabora predlagali smo da Vlada u svojoj odluci predvidi mogućnost da hrvatski mirovinski fondovi mogu davati obavezivajuće ponude s pravom prvenstva. Dakle, svi hrvatski mirovinski fondovi da budu u poziciji davanje ponude i sve one kvote ili s oznakom prava prvenstva i drugo i da hrvatski građani također imaju mogućnost davanja takovih ponuda uz pravo prvenstva dakako bez posebnih pogodnosti iznad onog iznosa od 38 tisuća kuna. S obzirom da je Vladina odluka provedena vjerovatno pitate se zašto prijedlog dokumenta nismo povukli iz procedure i zašto inzistiramo da Sabor provede provede raspravu o njemu znajući da neće biti prihvaćen. Zbog onoga što je u međuvremenu najavljeno i čega se najviše i bojimo, a to ću na kraju obrazložiti. Zašto smo ovaj Prijedlog podnijeli? U trenutku donošenja odluke i priprema za njeno provođenje kada je Vlada odredila količinu dionica koje se stavlja na tržište na jednu dionicu došlo je 20 ponuda. Dakle, već prvog trenutka je bilo vidljivo da će za jednu dionicu INA-e se takmičiti 20 ponuditelja. Drugo, hrvatski mirovinski fondovi nemaju status pravne osobe, odnosno oni su u vlasništvu članova građana koji uplaćuju svoj doprinos bilo da se radi o dobrovoljnim ili obaveznim mirovinskim fondovima i njihovo ugrađivanje u Vladinu odluku ne bi zahtijevalo promjenu Zakona o privatizaciji INA-e. U toku najveće kampanje i provedbe upisa ili davanja ponude za kupnju dionice čak je i HANFA morala javno reagirati i upozoriti potpredsjednika Vlade gospodina Polančeca koji je sa nekoliko svojih javnih izjava pokušao obeshrabriti one koji su namjeravali dati ponudu za kupnju te dionice i oni su to označili kao pokušaj predstavnika izvršne vlasti da svojim javnim istupima utječu na upis pa i cijenu tih dionica. U završnoj fazi Vlada je odredila cijenu jedne dionice u iznosu od tisuću 690 kuna. U tom isto trenutku bio je službeni podatak da je dobit INA-e u prošloj godini, pretprošloj sada iznosila milijardu i 400 milijuna i u tom istom trenutku hrvatski mirovinski fondovi imali su na raspolaganju oko 3 i pol milijarde kuna sredstava za investicije, za investiranje u vrijednosne papire. Ono što nisu upisali građani Republike Hrvatske, državljani Republike Hrvatske Vlada je odlučila opet svojom odlukom prodati i to i to na način da je preostala portfelja prodana 65% inozemnim kupcima, a 35% domaćim. Dakle, u trenutku kada se znala cijena, u trenutku kada se znalo da na jednu dionicu postoji 20 ponuda, u trenutku kada se je znalo da je dobit INA-e milijardu 400 i u trenutku kada se je znalo da mirovinski fondovi raspolažu sa 3 i pol milijarde kuna kapitala kojega mogu investirati u vrijednosne papire. U tom trenutku Vlada Republike Hrvatske odlučuje 65% ili to je negdje oko 490 tisuća dionica INA-e prodati stranim ulagačima. Zakon o privatizaciji INA-e piše da će Vlada svojom odlukom dionice ponuditi domaćim i stranim ulagačima, ali ne piše omjer. Ne postoji odredba prema kojoj je Vlada morala napraviti odnos 65:35. Recimo Vlada je mogla odlučiti da 99% dionica ponudi domaćim ulagačima, a 1% stranim i bilo bi u skladu sa zakonom i nitko ne bi mogao prigovoriti, nitko ne bi Vladi mogao prigovoriti da je prekršila zakon. Koja je posljedica, odnosno što je tržište vrijednosnim papirima u Hrvatskoj u međuvremenu napravilo? Prema mojim podacima 44 tisuće 640 državljana Republike Hrvatske dalo je ponudu i kupilo je dionice INA-e u ukupnoj vrijednosti od oko milijardu i pol kuna. Dionice sa pravom prvenstva ali bez posebnih pogodnosti dakle, to je ono iznad 38 tisuća kuna, kupilo je 774 državljana i za to su platili 22 Dakle, u tom prvom krugu prodano je milijardu 522 milijuna vrijednosti dionica. S obzirom da je Vlada na tržište iznijela 2 milijarde i 800, to znači da je za daljnju prodaju a po odluci 65 strancima a 35 domaćim, među strane ulagatelje otišla …/Govornik se ne razumije./… teška 830 milijuna kuna. Prema cijeni dionice INA-e s današnje Zagrebačke burze, ona je danas kotirala u iznosu 2 tisuće 875 kuna. A razlika između Londonske i Zagrebačke burze nije bila veća po dionici od 17 kuna do sad. 17 kuna je bila najveća razlika. Ti inozemni ulagači u dionice INA-e od tog dana do danas zaradili su 581 milijun kuna. Razlika, povećana vrijednost tih 491 tisuće dionica INA-e, danas je vrjednija za 581 milijun kuna. To je nepunih šest mjeseci. Četiri i pol, ako se ne varam. Mi smo rekli, dajmo te dionice, prodajmo Hrvatskim mirovinskim fondovima. Prema podacima, s današnjim danom u obaveznim mirovinskim fondovima prosječna godišnja kapitalizacija ili prinos onih koji uplaćuju mirovinske doprinos za drugi stup, kreće se između 7,5 do 8,8%. Ja ću ovaj podatak ponoviti, možda će vas interesirati ako uplaćujete drugi stup obavezni. Prosječna godišnja kapitalizacija ili godišnji prinos na vašu jednu kunu u obaveznom mirovinskom osiguranju najniža je 7,5 a najviša je 8,8%. U dobrovoljnim mirovinskim fondovima najniža je 5,8 a najviša 15,3. posto razlike u kapitaliziranju te individualne štednje, samo jedan posto razlike u prinosu na godišnjem nivou. Primjerice, ako vaš fond kapitalizira 6% a nečiji drugi 7%, na plaći od 4 tisuće 200 kuna, gubitak od tih 1% je 12,5% na godišnjem nivou ili 17 tisuća kuna. I sada pitam, koliko bi ovaj prosječni godišnji prinos hrvatskih osiguranika u mirovinskim fondovima bio veći, da je ovih 580 milijuna su zaradili Hrvatski mirovinski fondovi? Kome je u interesu bilo i je da Hrvatske mirovinske fondove izmjenom zakona koji je izglasan na ovom Saboru prije 3 mjeseca, promjenama zakona upućujemo izmjenom članka 69. i dozvoljavamo im tzv. rizična ulaganja u inozemstvu, upućujući ih na međunarodna tržišta šireći i labaveći ograde koje su prije bila, a da istovremeno kada hrvatska država stavlja na tržište najkapitalnije dionice ne dajemo prioritet Hrvatskim mirovinskim fondovima. Razlog zašto ustrajemo na raspravi u ovom prijedlogu nije više INA. Ona je otišla. Ovih 580 milijuna kuna i porez na to će biti plaćen u nekim drugim državama. Ta dobit, taj profit, ta zarada osvanut će negdje drugdje. Ne u Hrvatskoj. Ne u Hrvatskim mirovinskim fondovima. Ne u onima koji se po sili zakona moraju osigurati u drugom stupu, ili oni koji misleći na svoju starost imaju i dobrovoljno mirovinsko ulaganje i osiguranje. Međutim, ono što nas zabrinjava i plaši je decidirana izjava nekoliko puta ponovljena i od strane potpredsjednika Vlade gospodina Polančeca, pa i predsjednika Vlade gospodina Sanadera. A citirat ću je: "Po istom modelu i po istom principu Vlada će nastaviti privatizaciju HT-a i drugih državnih tvrtki koje ćemo privatizirati našim odlukama i zakonima." I sada pitam. Je li zaista pouka INA-e nije bila dovoljna da ćemo istu pogrešku napraviti i kod privatizacije drugih tvrtki koje spadaju ne samo u nacionalno bogatstvo nego i u nacionalni suverenitet? Pitam da li nam je zaista svejedno gdje će završiti pola milijarde ili milijardu kuna povećane vrijednosti dionica koje će nastati u trenutku određivanja cijene svjesni da će desetak dana iza toga one biti 40, 50 ili 75% veće, no u trenutku iznošenja na tržište? I koji je to razlog da naše mirovinske fondove tretiramo drugačije od načina na koji ih tretiraju zemlje članice Zašto te države koje su netom ušle u Europsku uniju imaju takve zakonske odredbe i rade to u cilju nacionalnih interesa, a mi kada nas to ne obavezuje niti jedan europski propis i omogućava hrvatski zakon, to ne želimo napraviti? U ovom Saboru često čujemo rasprave o sudbini umirovljenika. Ova Vlada nastavila je i završila je povrat duga, obećala obeštećenje novih umirovljenika. Ali ovdje pola milijarde stoji i bilo je na stolu koje je moglo završiti u mirovinskom sustavu upravo ovih o kojima raspravljamo i budućih. Ili ove mirovinske fondove ne doživljavamo kao vlasništvo građana. Tko su vlasnici mirovinskih fondova? Mirovinski osiguranici, državljani Republike Hrvatske.

zakonu piše domaćim i stranim ponuditeljima. 1% stranim, 99% domaćim. Je li to kršenje zakona? Ali ćemo šutke preći i toga da po istim ovlastima Vlada svojom odlukom najprije odredi količinu dionica koje idu na tržište, uvjete davanja ponude, odredi cijenu za koju unaprijed zna da je podcijenjena i na kraju odreže 65% stranci 35 domaći. A da parlament nema mogućnosti ne samo raspraviti o tome niti na vrijeme reagirati i to me najviše ljuti što nije bilo omogućeno da o ovom prijedlogu raspravljamo kad je bio aktualan. Vi možete reći da politiziramo. Vi nas možete optužiti da vodimo politikantsku igru. Ali, sudbina i budućnost ljudi o kojima govorimo koji su u mirovinskim fondovima s ovim primjerom na samo 1% u razlici kapitalizacije osobne štednje u mirovinskom fondu. Znači, 12,5% na godišnjem nivou razlike novca je valjda dovoljni argumenat da ćete dozvoliti da tu grešku ne smijemo ponoviti kod drugih tvrtki posebice ne kod najavljenog HT-a a najavljeno je. I mi se tako možemo praviti da ništa nismo čuli, ništa nismo vidjeli i ništa nismo znali ali onda ćemo imati sigurno situaciju da na portama hrvatskih poduzeća, ustanova i fondova će biti tabla da iza ove ograde i porte se više ne govori hrvatski. Hrvatski jezik izlazi iz hrvatskih tvrtki a ovakav način i preostali dio INA-e završit će u stranom vlasništvu. I preostali dio HT-a će završiti u stranom vlasništvu a onda će biti HEP, onda će biti Hrvatske željeznice, možda i Hrvatske šume, vodovodi, kanalizacijski sustavi i sve ćemo dati po tom istom modelu. To je razlog i naši argumenti ustrajanja na raspravi i ustrajanje kao upozorenje da pokušamo Vladu nagovoriti da ovaj model ne primjenjuje i da uvijek prednost moraju imati domaći mirovinski fondovi. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Vlado (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Htio bih jedan navod gospodina Lesara ispraviti. Citirat ću. On je rekao "Potpredsjednik Vlade Polančec svojim javnim istupima htio je obeshrabriti zainteresirane za upis dionica INA-e.". Kasnije ste komentirali što to kao komentar ali ovo ste koliko ja sam čuo izrijekom rekli. To naprosto nije točno. Dakle, to je tvrdnja koju želim ispraviti. Jedino je istina da on nije htio davati obećanja koja u tom času nitko i nije mogao dati odnosno stajati sa nečim fiksnim. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice neće podržati Prijedlog zaključka za dopunu Odluke o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA-e predlagatelja Hrvatske narodne stranke. formalnih razloga o kojima je ovdje također ponešto bilo riječi. Naime, u Zakonu o privatizaciji INA-e iz 2002. godine u odredbama koje govore o postupku javne prodaje stoji da će se prodati najmanje 15% dionica u postupku javne ponude sukladno propisima koji uređuju izdavanje i promet vrijednosnih papira i to prvo hrvatskim državljanima uz pravo prvenstva s pogodnostima i pod uvjetima koje će utvrditi Vlada prilikom uvrštenja INA-e na službenu kotaciju. I drugo, domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti prodajom putem javne ponude. Temeljem zakona Vlada Republike Hrvatske donijela je 2006. odluku o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA-e javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima. Iz odredbi zakona nedvojbeno proizlazi da se pravo prvenstva i pogodnosti kupnje u javnoj prodaji mogu dodijeliti isključivo hrvatskim državljanima. Isto tako, nedvojbeno je da mirovinski fondovi nisu hrvatski državljani te bi njihovo izričito spominjanje u odluci o načinu prodaje, cijeni, vremenu, uvjetima prodaje dionica INA-e javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima bilo protivno Zakonu o privatizaciji INA-e. Važno je naglasiti slijedeće. Mirovinskim fondovima jest omogućeno da sudjeluju u kupnji dionica INA-e ali bez prava prvenstva jer to nije niti predviđeno Zakonom o privatizaciji INA-e iz 2002. godine. Slijedeće, hrvatskim građanima je dakle omogućeno pravo prvenstva za kupnju dionica u vrijednosti do 38 tisuća kuna te uz posebnu pogodnost u vidu jedne besplatne dionice na deset kupljenih dionica i čuvanih, dakle ne prodanih narednih 365 dana. I to je u skladu sa Zakonom o privatizaciji INA-e. Dakle, u postupnosti je poštivan zakon i odrađen jedan od najboljih privatizacijskih projekata od samostalnosti Hrvatske. I zbog toga što sam rekao dakle Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovaj prijedlog zaključka. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam navod kolege Jelkovca koji je rekao: "Nedvojbeno je da je Vlada svojom odlukom nije mogla mirovinskim fondovima dati pravo prvokupa uz pogodnosti.". se ne čuje./… Rekli ste nedvojbeno je. To je dvojbeno, o tome se i radi. Tu upravo i jeste dvojba jer smo se savjetovali sa pravnim stručnjacima koji tvrde s obzirom da su mirovinski fondovi u vlasništvu državljana Republike Hrvatske i na taj način ih je Vlada mogla staviti u svoju odluku. Vi tvrdite da je nedvojbeno. Ja velim da je dvojbeno, o tome se i radi. kada se je znalo

Desilo se to što se desilo. 600 milijuna kuna ili bolje rečeno više od pola milijarde omogućili smo strancima da zarade i ono što je najgore i najteže u čitavoj toj priči da je to proizašlo Odlukom Vlade. Da je odlukom Vlade ostatak dionica prodan u omjeru 65% stranim, a 35% domaćim institucionalnim ulagačima. Činjenica je da ovom Odlukom se ponovo iščitava kontinuirani odnos Vlade prema hrvatskim građanima. Ponavlja se pitanje zašto je Vlada odredila omjer 65:35 kad je već u tom trenutku na domaćem tržištu kapitala se moglo prodati 7 puta više dionica nego što je to učinjeno. A ako je već trebalo dati nešto stranim ulagačima Vlada je sasvim sigurno mogla ponuditi i pola posto ili jedan posto ili deset posto, u svakom slučaju voditi računa prije svega o zaštiti, zaštiti domaćih i građana i domaćih institucionalnih ulagača. Normalno da se postavlja pitanje zašto dionice nisu završile u domaćim mirovinskim fondovima a istovremeno nam oko 120 tisuća novih umirovljenika sa mirovinama ispod 1200 kuna ne može pokriti ni najosnovnije životne troškove. Nadalje je potpuno nejasno kakva je to povlaštena cijena dionice od 1690 godina za hrvatske građane kad su dionice po toj istoj cijeni kupovali i strani fondovi. S druge strane poznato je da je INA imala studiju koja je pokazala da se realna vrijednost dionice kreće između 2100 i 2200 kuna, a stranim institucionalnim ulagačima prodano je po cijeni 1690 kuna. Sve nas ovo navodi na pitanje zašto Vlada koju su izabrali hrvatski građani i kojoj je jedini posao da štiti interese tih istih građana u ovom slučaju pogodovala interesima stranim ulagačima. Ako je to učinila iz neznanja onda je nesposobnost ove Vlade neopisiva. A o radu Vlade govori činjenica da samo 17% građana Hrvatske smatra da dobro radi, ali ako je ičemu, ako je u ičemu do sada pokazala sposobnost kreativnost onda je to sasvim sigurno stvaranje afere. Ovom Odlukom Vlade u privatizaciji INA-e oštećeni su i prevareni građani Hrvatske a posebno sadašnji i budući umirovljenici. Odrekli smo se još jednog dijela upravljanja energetskim sustavom i oslabili hrvatsko financijsko tržište a time i gospodarski rast i zapošljavanje. ponavljam, da ponavljam riječi kolege Lesara sve to govorimo isključivo zbog svega onoga što predstoji, a najava je bila i mislim da je i vrijeme i trenutak da konačno Vlada počne voditi računa i o svojim građanima. Hvala lijepa. Hvala. Poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Izvolite. Dakle naš prijedlog, našeg Kluba zaključka o dopuni Odluke o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA-e vezan je ustvari na činjenicu koja se desila krajem prošle godine kada su prodane dionice INA-e strancima u 65% i domaćima, na domaćem tržištu svega 35%. Naši građani time su posredno i neposredno oštećeni. Neposredno su dakako oštećeni činjenicom da su se dionice prodavale samo do 38 tisuća kuna po, popustom i pod posebnim pogodnostima. Neposredno su praktički pogođeni činjenicom da pristup i mogućnost kupnje dionica nije osigurana i našim mirovinskim fondovima. I iako to na pogled ne izgleda tako značajno ali značajno je dugoročno zbog toga što umjesto da se naši mirovinski fondovi angažiraju na onim investicijama koje su potpuno sigurne, a da su sigurne najbolje govori činjenica da je danas jedna dionica skočila za 75% od ondašnjih 1690 na današnjih 2875 kuna. Dakle investicija u naše dionice, INA-ine dionice mirovinskih fondova omogućila bi stvaranje dodatnog kapitala i dodatne dobiti koje bi se također prelile tada u ono što čini portfelj Mirovinskog fonda odnosno mirovine naših umirovljenika. Nažalost ovako naši mirovinski fondovi se upućuju na investicije u inozemstvo. Ne mogu procjenjivati da li se radi o rizičnima, srednje rizičnima ili malo rizičnima, ali kad god dođete u banku tako vas otprilike svrstavaju, po takvim rizičnim investicijama se radi. Za razliku od onih koje su sigurne i ovdje pred nama na domaćem tržištu. Čudi me to i ne znam kome je to u interesu. Dakle naš Prijedlog odluke precizira se način prodaje dionica kao i pravo prvenstva te posebno pogodnost za hrvatske državljane. Hrvatska narodna stranka je mišljenja da u predmetnoj točci 3. je trebalo izrijekom spomenuti mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj odnosno istima omogućiti neometano stjecanje dionica INA-e, industrije nafte pod jednakim uvjetima koji vrijede i za hrvatske državljane. Jednako tako mišljenja smo da je potrebno propisati pravo prvenstva za hrvatske državljane i mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj za kupnju dionica i nakon premašene prodaje dionice od 38 tisuća kuna. Željela bih spomenuti ili malo osvježiti vaša saznanja oko toga kako je tekla uopće privatizacija INA-e? 10. studenog 2003. završena je prva faza privatizacije INA-e. Mađarska kompanija «MOL» tada je stekla vlasništvo nad 25% plus jedna dionica INA-e. 1. prosinca 2006. godine dovršena je faza privatizacije INA-e u kojoj Republika Hrvatska u javnoj ponudi izložila prodaji 15% dionica INA-e uz opciju dodatne alokacije od još 2% koja je opcija u cijelosti iskorištena. Državljani Hrvatske sudjelovali su u javnoj ponudi uz pravo prvenstva u skladu sa tada odlukom Vlade od 1. prosinca 2006. je uvrštena na zagrebačku burzu dok su globalne potvrde o deponiranim dionicama INA-e uvrštene na londonsku burzu, a ostatak je još uvijek u vlasništvu Republike Hrvatske. U skladu s odlukom Vlade od 12. listopada 2005. na koju je Hrvatski sabor dao suglasnost 7% dionica INA-e koje je držala Republika Hrvatska preneseno je u Fond hrvatskih branitelja. Ostale dionice dalje su u vlasništvu Republike Hrvatske. Dakle tako je tekla privatizacija INA-e. A kako će izgledati njezina budućnost to je veliko pitanje. Naime trenutačna zakonska rješenja iz odluke o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA-e pokazuju znatne manjkavosti a koje se ne bi smjele tolerirati, obzirom da se radi o jednoj najuspješnijih hrvatskih trgovačkih društava, ujedno i simbolu hrvatske naftne industrije. Za početak se postavlja pitanje zašto se prilikom donošenja odluka o prodaji dionice INA-e zanemarilo mirovinske fondove. Naime, umjesto prodavanja dionica uglavnom strancima jer realno oni si ti koji imaju kapital za kupnju većeg broja dionica moglo se dati prvenstvo upravo mirovinskim fondovima. Takvog politikom unaprijedio bi se položaj fondova u smislu da bi oni bili u mogućnost zaraditi pod pretpostavkom da se radi o vrijednosti dionica povećaju. Ta zarada mogla se staviti u službu poboljšanja životnog standarda naših umirovljenika. Prije svega izjednačavanje mirovina starih i novih umirovljenika. Međutim očito se nekome umirovljenici na pameti samo kad se želi skoknuti u Veronu, uživati u čarima divnog grada, račun puta ostaviti hrvatskim poreznicima, poreznim obveznicima da ga plate, a potom se vratiti u domovinu sa sjajnom viješću za naše umirovljenike, prodaje dionice jedne od najvećih najperspektivnijih hrvatskih tvrtki kako bi vama mogli vratiti mirovine. pod kakvim točno uvjetima i za čiju točno korist to je vama svima manje važno. Ako je Pliva podmirila dug umirovljenicima hoće li svi naši otoci biti dovoljni za restrukturiranjem mirovinske politike, izjednačavanje mirovina ili ćemo morati mijenjati zakone pa dopustiti i potpunu prodaju izvora vode umjesto danas dozvoljenih koncesija. Tko štiti hrvatski suverenitet? Da li je to HDZ i ovdašnja vlast? Zašto mi svoje mirovinske fondove tretiramo drugačije i lošije od zemalja koje su u zadnjih nekoliko godina ušle u Čiji je to interes? Za koga radi ova Vlada? Da li radi za sebe ili radi za hrvatske državljane, za hrvatski narod? Ako do sada nije bilo jasno ono na što ciljam je šlamperaj Vlade vidljiv na svakom koraku od pregovora sa Europskom unijom do planiranja gospodarske politike. Zapravo u Republici Hrvatskoj kao da takvog plana uopće ni nema. Sve se odluke donose kratkoročno. S jedne strane se pokrpa jedna rupa, da bi se na drugoj strani nastale nove dvoje rupe. Upravo iz tog razloga smatram da je jedina pametna odluka dopuniti već donesenu odluku o prodaji dionica INA-e sa posebnim osvrtom na mirovinske fondove kako bi im se omogućilo da dobiju INA-inog kolača te da na taj način samostalno stanu na svoje noge. Vrijeme je da problem umirovljenika riješimo jednom za sva vremena, umjesto da se tim ljudima situacija pogoršava iz dana u dan. Današnji umirovljenici sudjelovali su u stvaranju INA-e i zbog njih je ona danas to što jest, jedno od najvećih naftnih kompanija. Nije li pošteno da im uzvratimo pa ako ne jednakom mjerom onda barem u pola manjom. Mirovinski fondovi morali bi dobiti jednake uvjete za stjecanje INA-inih dionica kao i hrvatski građani kako bi se ti fondovi oplemenili. To je suština našeg prijedloga. S druge strane, upravo pravo prvenstva za hrvatske državljane na kupnju dionica vrijedi samo do kupnje dionica u vrijednosti do 38 tisuća kuna. Nakon toga hrvatski državljanin gubi pravo prvenstva, što smatramo da nije pretjerano poželjno ako imamo u vidu da se dionice INA-e strateški interes ne samo Hrvatske već i samih njenih državljana. Svi oni koji se u Vladu busaju u prsa sa … /Govornica se ne razumije./ … kao što su potpuna liberalizacija tržišta neka pročitaju neku od osnovnih ekonomskih literatura pa će saznati da je za potpunu liberalizaciju tržišta neophodni preduvjet uspostavljanje jednakih početnih uvjeta na tržištu za sve. S obzirom da je prosječni hrvatski građanin u startu puno siromašniji od prosječnog stranog ulagača ukidanje prava prvenstva nakon 38 tisuća kuna nikako nije sukladno sa interesima Hrvatske. Stoga bi bilo poželjno da hrvatski građani kojima se zbog već objašnjenog razloga trebaju pridodati i mirovinski fondovi trebaju imati pravo prvenstva pri kupnji dionice INA-e bez obzira na iznos kupljenih dionica i to bez, iznad 38 tisuća bez popusta. Postavlja se i pitanje radničkog dioničarstva. Često puta tu se zna pričati o raznim floskulama, o radničkom dioničarstvu jer to zvuči baš dobro i pametno. Međutim kad se dođe do trenutka kad se takve stvari trebaju konkretnije omogućiti nalazi se na sve moguće isprike kako bi se to spriječilo. Mijenjali smo Zakon o privatizaciji kako bi omogućili bolje provođenje radničkog dioničarstva, ali i dalje ne vidimo nikakav pomak u tome. Radničko dioničarstvo se uvijek ne pomiče, nikakvi mehanizmi nisu prisutne, porezne olakšice ne postoje, a u ovom slučaju povlaštenih cijena nema. Mogu shvatiti da se tu radi o strahu na vraćanju na staro doba samoupravljanja, parole tvornice radnicima. Ali mogu shvatiti da taj strah postoji samo kod nestručnih ljudi. Modeli financijskih participacije zapravo su modeli najrazvijenijih zemalja u svijetu. I ono što bih htjela još napomenuti. Ovaj prijedlog zapravo nije samo priča o INA-i. Ovo je puno šira priča i zbog toga moramo biti izrazito mudri pri uređivanju ovako osjetljivih pitanja. Model koji će se primjenjivati na INA-u primjenjivat će se kasnije na T-HT i na tko zna koliko još drugih trgovačkih odnosno dioničarskih društava. Upravo iz tog razloga moramo zanemariti partikularne interese pojedinaca i početi razmišljati kako omogućiti opći interes Hrvatske. Ne smijemo dopustiti da dionice naših poduzeća rade profit isključivo stranim ulagačima, već se danas trebamo pobrinuti da barem dio tog profita ostane ostane našim ljudima i našim mirovinskim fondovima. Ova Vlada se brinula o umirovljenicima i prije odlaska u Veronu i poslije odlaska u Veronu. Meni je žao što i vi ne idete u Veronu, tamo ima čitav niz kulturnih događanja, možda bi malo drugačije promatrali sve skupa. Dalje, vrlo ružno je Tako je, možete i tamo doći kultura zna i tamo. Dakle, dalje, jedna vrlo ružna riječ da se ova Vlada brine o sebi. Ali zašto to kažete? Upravo zato jer se je vaša Vlada brinula isključivo o sebi, a posebno vaše ministarstvo. I meni nije jasno kako gospodin Bajić mirno spava nakon svega onoga što smo mu dostavili iz Sabora. Hvala.

Onda sad imamo i završni osvrt. Neće. E onda zaključujemo